ste primili na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti zamjenik ministra financija, gospodin Boris Lalovac. Izvolite. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Znači, vrlo kratko. Ovaj zakon je paket ovih zakona, Zakon o kreditnim institucijama, gdje se usklađuje normativa hrvatskog zakonodavstva sa europskom regulativom i to ovim direktivama što smo rekli, Direktivom 36 iz 2013.godine te ovom uredbom koja se izravno primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo. Onaj dio je bio gdje nadležnost je bila HNB-e a tržište kapitala je u isključivoj nadležnosti HANFA-e tako da u tim dijelovima se provodi i ta uskladba i vezano na najviše naglasak na investicijskim društvima. Znači još jednom ovo je ovaj paket zakona gdje se usklađujemo sa direktivama. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji Odbora uzet riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a kolega Goran Marić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Opet načelna opaska zbog načina donošenja ovog zakona tijekom izvanredne sjednice Hrvatskog sabora tako da smo već po tom pitanju suzdržani zbog načina donošenja za ovaj zakon. istina je da je ovo većina usklađenja sa Direktivama EU ali nije baš i sve usklađenje izravno sa Direktivama i mijenja se 166 članaka i bez obzira što je bilo ovako šturo objašnjenje ipak je promijenjeno i to vrlo bitno izmijenjeno čak 166 članaka postojećeg zakona ali zbog kazao sam već načelnog prigovora istaknut ću još samo nekolko opet načelnih sugestija i zamjerki na ovaj prijedlog teksta zakona gdje je vidljivo da nisu baš sve direktive nego da ima nekakve i slobodne kreacije. Članak 5.izmjene ovog prijedloga zakona kaže da se članak 21.dopunjuje sljedećom rečenicom: "Članovi uprave moraju imati stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje poslova investicijskog društva." Znači, jasno se definira nejasno, da mora imati stručna znanja potrebna za neovisno a koja su to znanja to se ne definira, koji su to uvjeti, to se ne definira. I to se dopunjuje u već postojećem članku 21. a gdje se propisuju uvjeti tko može biti član uprave investicijskog društva koji ispunjava sljedeće uvjete. Pod točkom 4 da ima dobar ugled. Iskustvo nas uči da najmanje možemo vjerovati onima koji su imali dobar ugled jer se stvara i lažan dobar ugled. To je nedefinirana kategorija, nedefiniran pojam a pod stavkom 7. gdje se dodaje ovo nedefinirano da treba imati stručna znanja, sposobnosti, iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje već postoji isto tako nejasan kriterij, za koju osobu se na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće je opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave investicijskog društva, zakonski uvjet je nešto za koga se može opravdano procijeniti da će pošteno i savjesno obavljati posao. Ne znam tko će procjenjivati, to smo već i u ranije pregovarali, tko će to procijeniti, tko će to pošteno raditi? Moraju biti jasniji kriteriji a ne ovako nedefinirani. U članku U članku 6.stavak 7.kaže dosadašnja točka 6.briše se a iza točke 7. se dodaje riječi koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti. Opet jedna neodređena kategorija definicija da može postojati osoba članom uprave koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti. Pa netko ima sasvim dovoljno vremena da se može posvetiti ali se ne posvećuje. Netko se posvećuje, tko ima manje vremena više od onoga koji ima više vremena. Nije nikakvo jamstvo niti je uvjet dobar da tko ima slobodnog vremena da mu to bude uvjet da bude dobar odabranik. nije promijenjen jedan članak koji sam očekivao da će se promijeniti u djelu 21.gdje se govori da može uprava imenovati jednog ili više prokurista da se odredi jasno koliko je to prokurista, jednog odnosno najviše dva ili tri a da to bude određeno. Po ovom prijedlogu ispada da može, odnosno ne ispada nego je točno tako da jedno investicijsko društvo može imenovati 16 prokurista a drugo jednoga. Može neograničen broj, to nije dobro zakonsko rješenje da se otvara ovakva mogućnost neodređenog broja prokurista. To mora biti jasno i jasnije definirano. Isto tako stavak 4.kaže se uprava investicijskog društva to je dodatni sada novi stavak dužna je donijeti primjerenu politiku. Opet nejasan pojam, što je neprimjerena politika? Za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave. uprava investicijskog društva je dužna donijeti primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave a investicijsko društvo je dužno provoditi tu politiku, Ne znam što se pod tim podrazumijeva i mislim da bi to trebalo redefinirati. Kad se govori o članovima nadzornog odbora, stavak 23.a stavak 2.kaže članovi nadzornog odbora, znači svi članovi nadzornog odbora značajnog investicijskog društva moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i tako dalje. Pa od kada se stručna znanja zbrajaju? Zajedno moraju, svi zajedno imati, znači zbrojiti stručno skup, to je neko novo skupno znanje. Jedan može imati malo manje znanja, drugi malo više, jedan ne imati znanja nikako o tome, ali ovaj može imati malo više, ali skupno to zajedno. Isto predlažem malo definirati to da zajedno oni moraju imati sposobnosti, iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova. Zamislite za neovisno i samostalno, a skupna znanja. Onda pojedinačna znanja za neovisno nadziranje. Stavak 3., član Nadzornog odbora značajnog investicijskog društva može biti osoba koja ispunjava sad sljedeće. Opet ima dobar ugled. Prvi uvjet za člana Nadzornog odbora je da ima dobar ugled. Pa pogledajte koji su svi bili članovi Nadzornog odbora ovih poduzeća koja su toliko proizveli radnika za Zavod za zapošljavanje pa vidjet ćete da su svi bili, većina ih bila ugledna, a zapravo su imali vrlo, odnosno negativnu ulogu u vođenju određenih poslovnih subjekata, a svi su imali dobar ugled. Izbacite taj termin ili ga, imajte jasne kriterije za ljude koji će odgovarati za odgovorna radna mjesta. To mora biti i iskustvo i godine i znanje i točno propisana stručna sprema. Poštujem svaku struku, za ovakve potrebno je ekonomsko znanje, potrebno je iskustvo, i definirajte to određenom diplomom, određenog fakulteta, a ne da dolazimo svaki dan u iskušenje da nam je diploma bakalara jednako važna koliko i sve druge fakultetske diplome, što će nas dovesti i što nas već dovodi u vrlo neugodne situacije. Drugi stavak koji propisuje uvjet za člana Nadzornog odbora je da ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustva prepisano od člana uprave. Ako netko ima namjeru nadzirati nekoga onda bi morao imati malo veće iskustvo, malo širi obzor i malo veća znanja od onoga koga nadzire i to treba onda jasno propisati da ne bi ispalo da nadzire netko tko ima manje znanja i manje iskustva nekoga sa više znanja i više iskustva. Po ovomu je to moguće i to se nažalost u praksi vrlo često događa da članovi uprave moraju podučavati članove Nadzornog odbora jer ne razumiju o čemu se radi, ne razumiju ni financijska izvješća niti sami sustav posla. I opet koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti. Po ovome ispada da bi umirovljenike najbolje bilo imenovati za članove Nadzornog odbora. Oni imaju vremena koliko god hoće, ali to neće dati rezultat. Mora se definirati. S obzirom da ste vi bili vrlo kratki, ja imam ovakvih još puno opaski, ali vidim da ni drugi nisu previše zainteresirani, mi ćemo biti suzdržani po pitanju donošenja ovoga zakona. Hvala lijepa. Branko Vukšić, replika.

članova Uprave Hrvatskih autocesta, članova Nadzornog odbora autocesta, netko bi mu iskopao oči. Rekli bi nemojte sumnjati, kako se smijete, usudite. Neki su čak bili proglašavani izdajnicima koji su sumnjali u njihov dobar ugled, prema tome slažem se s vama, te definicije ili te preporuke ili taj tekst treba sasvim sigurno izbaciti iz zakona. Pitali ste, zapravo konstatirali ste da vrlo često oni u Nadzornim odborima imaju manje iskustva i manja znanja od onih koje bi oni trebali nadzirati. Pa dobro znate kolega Marić da za dosta dugo vremena i u vrijeme bivše vlasti i sadašnje, nije važno koliko tko zna, da li je stručan ili nije, imali li iskustva ili nema, nego je bitno kojoj stranci pripada, bitno je da je podoban, bitno je da sluša, da ne stvara probleme i to su oni ljudi kojima se vjeruje jer da su ti ljudi nadzirali, da su radili svoj posao u Nadzornim odborima, sasvim sigurno da bi slika ekonomska u Hrvatskoj bila daleko bolja jer tada bi stvarno bili članovi Nadzornog odbora koji nadziru. To su ljudi koji sjede i primaju neke apanaže i jednostavno su po stranačkim dužnostima uhljebljeni. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Drago mi je da se slažete s tim da dobar ugled ne može biti kriterij. Istina da tvrtke imaju tzv. dobar ugled, good will, ali njima je lako mjerljivo, ako tvrtka neka postoji 30, 40 ili 100 godina i nikada nije bila porezni dužnik, nikada nije otpuštala radnike da bi radni sud morao vraćati te otpuštene radnike, nikada nije imala slučaj da nije isplatila plaču, da nije isplatila ugovorene obveze svoje, nikada nije kasnila svojim dobavljačima i tako posluje tradicijski, onda naravno da ima dobar ugled i to se valorizira i u vrijednosti te tvrtke. Ali kad je pojedinac u pitanju, onda ne smijemo tako pristupati. Pojedinac kad je u pitanju imamo dvije oprečne slike. Imamo onu sliku koju stvaraju mediji i onu sliku koja je stvarna koja i i zapravo vrlo često u slučaju da mediji iskrivljuju dojam o pojedincima, da mediji lažno ili stvaraju negativan imidž ili pozitivan, ali vrlo malo realno prikazuju pojedince. Netko je stručnjak sa 24 godine, stručnjak za komunikaciju, ekspert za ovo. Znate što znači ekspert, zvati nekoga ekspertom? Pa to je neozbiljan pristup ako se nekoga zove ekspertom, to samo mogu biti iznimni neki pojedinci, a takvih je vrlo malo. I kod nas kako sačuvati ugleda ako vas DORH optuži za nešto i nakon godinu, dvije ili pet se pokaže da ste vi u pravu bili. Ne možete vratiti taj ugled nikako. A kako onaj ugled koji je zaštićen a činio je i zna se da je činio nekakva nedjela, a nije ničiji zaštićen i mediji ga veličaju ničim ne možete dokazati da on nema dobar ugled. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Igor Rađenović.

stavove kluba SDP-a o ovome zakonu koji će dakako podržati ovaj zakon. Naime, nakon krize 2008., 2009. u EU dosta se intenzivno koje smo i mi sada sada članovi, navikli smo se na to dosta se intenzivno radilo na ovome području, samo možda ne znam članak 1.ili 2.ovoga zakona je na dvije stranice koji propisuje na koliko se direktiva ovaj zakon i poziva. Kažem radi se o dinamičnom o dinamičnom svijetu i iako razumijem intencije iz rasprave kolege Marića ispred kluba HDZ-a oko jasnijeg i preciznijeg propisivanja ovih mjera oko kadrova koje kadrova koje uvjeta za postavljanje na određena mjesta, pitanje je da li u današnjem dinamičnom svijetu i možemo to tako striktno prepisati i da li je na to na nekom području i ograničenje. Evo čitali ste jučer u medijima Sebastian Kurz ako se ne varam Austrijanac sa 27 godina postaje ministar vanjskih poslova Austrije, računa da će biti kancelar. Imamo srpskog ministra financija sa ranim 30-im ili kasnim 20-im godina tako da je pitanje da li danas u doba u doba kažem dinamike i novih rješenja je pitanje da li treba propisati 10, 15 godina itd. Direktive tu daju dosta širok okvir. Slažem se sa vama da tu ima dosta i nesretnih prijevoda u nekim segmentima i da taj zakon treba popravljati u krajnjoj liniji sami ste rekli da je u 166 točaka popravljen, a s obzirom na ovu dinamiku kojom govorimo i da ćemo ga vjerojatno imati sljedeće godine još dva, tri puta na raspravi vidio sam da su … pažljivo zapisali pa ćemo pokušati popraviti ta rješenja. No evo da se vratim samom zakonu, kao što obećah u najkraćim crtama. Dakle usklađenje sa direktivama CD 4 o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima te uredbe 575 iz prošle godine o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva. Znamo da je rok za prijenos te direktive praktički svim državama članicama 1.siječanj ove godine i da oni praktički automatski ulaze ulaze u zakonodavstvo. Dakle navedeno je razlog donošenja ovoga paketa u EU jesu primjena novih globalnih standarda bankarskog poslovanja u pravu EU, a iste su mjere usmjerene također na jačanje integriteta sudionika na tržištu kapitala. Budući da se kapitalni zahtjevi kao i zahtjevi u pogledu adekvatnog upravljanja investicijskim društvima i nadzora nad njihovim radom kao i ostale mjere koje donosi paket CD 4 primjenjuju i na ovaj segment tržišta. Dakle povećana transparentnost u vezi sa aktivnostima institucija što je neophodno za vraćanje povjerenja građana u financijski sektor. Dosta je bilo rasprava oko prethodnih točaka, mi nismo imali tu većih problema, bilo je samo nekoliko na temelju ovoga zakona prijava prekršajnih imali smo sreću na tom području. Ali ulaskom u EU očekuje se određeno dinamiziranje i na našim tržištima kapitala ali naravno da moramo prihvatiti i pravila zajedničkog društva. Koje su osnovne promjene u samome zakonu? dakle podrobnije se određuju pravdanje investicijskim društvima, supervizijski odnosno nadzorni okvir te bonitetna pravila za investicijska društva. U pogledu upravljanja uprava i nadzorni odbor moraju odobriti i redovito preispitati strategije i politike za procjenu i upravljanje rizicima, a kojima je investicijsko društvo izloženo. HANFA će detaljnije propisati svojim pravilnikom i te politike, tj. na koji način bi se trebale te strategije politike provodite. Dodatno se uvode i pojačane nadzorne mjere koje imaju za cilj zaštite i interese investitora u cilju očuvanja stabilnosti sustava. HANFA će provjeravati organizacijske uvjete, strategije politike i postupke koje je investicijsko društvo uspostavilo, provjeravati će i procijeniti financijsku stabilnost i položaj subjekata nadzora, rizike kojima je investicijsko društvo izloženo i slično, a također će provjeravati rezultate testiranja otpornosti na stres a u skladu sa odredbom provede a u skladu sa odredbom provede investicijska društva, dakle stres na kreditni tržišni i operativni rizik i to sve prema metodologiji koja EBA i … Banking authority izrađuje prema svojim smjernicama. Također se propisuje i obvezna suradnja između nadzornih tijela na unutarnjem tržištu, nadzornog tijela država članica i ESM-a. Stoga se ovim zakonom investicijsko društvo je dužno uspostaviti i provoditi primjeren i učinkovit sustav upravljanja i praćenja portfelja izloženosti te provoditi odgovarajuća usklađenja i rezervacije. Moraju se pratiti likvidnost i to na svakodnevnoj razini, a kako bi se osigurala odgovarajuće razina likvidnosti. Također su investicijska društva pratiti i upravljati koncentracijskim rizikom te rizikom prekomjerne poluge. Osim ovih usklađenja jedan značajan dio rekli ste sami u prethodnoj raspravi dakle 166 točaka, jedan značajan dio izmjene i dopune se napravljen zbog usklađenja sa Zakonom o upravnom postupku, a također ono što je važno je propisano da će agencija, a govorio sam nešto o tome, u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga zakona donijeti podzakonske akte utemeljene na ovom zakonu i uredbi. Da li je tih 6 mjeseci najsretnije ili nije ne znam, ali očigledno je to gornja granica oko prilagodbe na ove direktive. Završna rečenica, klub SDP-a, jednako kao i prva, klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog složili ste se sa nedefiniranim onim jasnim uvjetima za članove uprave investicijskog društva i nadzorni odbor, ali ipak ste dali malu ogradu i opasku da možda ne bi trebalo toliko brinuti o iskustvu i godinama. Ništa toliko nije kompromitiralo bankarski sustav i bankarski poziv kao investicijsko bankarstvo. Cijela kriza na kojoj danas se temelji ove nesnošljive posljedice, stravične posljedice cijele svjetske krize su uzrokom u investicijskom bankarstvu, uzrokom u tom sektoru. Zato sam iskazao potrebu jasnijih uvjeta i zahtjeva tom odgovornom poslu da ne bismo ponovo došli u ovakvu situaciju u kojoj smo danas i vidite da se ponavlja povijest svako nekoliko desetljeća. Nemojmo podcjenjivati znanje, a još manje ne podcjenjujmo iskustvo. To moramo jasnije definirati za svaku potrebu. Jedno od najcjenjenijih radnih mjesta koje u životu cijenim osobno, to je rad medicinskih sestara, ali nikada medicinska sestra neće operirati, nikada, zato što su jasno postavljeni kriteriji, ali medicinske pod navodnicima sestre operiraju po investicijskim društvima. One su nas dovele u ovakvu situaciju i po nadzornim odborima. Da je ispravan predsjednik i članovi Nadzornog odbora u Hrvatskoj poštanskoj banci nikada ne bi dopustili isplatu bonusa članovima uprave, nikada u ovakvom vremenu, ali nisu dorasli tom poslu. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa nisam mislio da se ovim prijedlogom dakle podcjenjuje znanje i iskustvo, cilj ove moje rasprave je bio da se možda utvrde minimalni kriteriji, ali kažem oni sa druge strane ne smiju biti rigidni i velim zakonodavac je, vidim po klimanjima i vršio sam neke razgovore, možemo uspostavit neke niže niže minimalne kriterije. Ali ono što je bila intencija moje rasprave, da se oni s vremenom snižavaju u odnosu na neka bivša vremena. Spomenuo sam Ministarstvo vanjskih poslova Austrije ili Ministarstvo financija Srbije, ima još takvih primjera, prema tome puno toga ide prema nekom da tako kažem obrazovanju. Danas je življe, intenzivnije i traži i dinamičnije ljude sa te strane. Iskustvo u svakom slučaju je dobro i treba ga imati, ali ono i vi najbolje znate ne mora uvijek biti garancija da neke stvari uspijevaju. Da povučem paralelu, gospodin Vidošević je bio koliko, 15 godina na čelu Hrvatske gospodarske komore pa smo svi skupa tek sad shvatili što se zapravo tamo događalo. Iako ako pažljivije pratimo njegove stavove o tome kako i što treba napraviti za hrvatsku ekonomiju, on je prvi govorio neke stvari koje smo nažalost tek danas prihvatili 2009. i 2010. Koliko god to bilo nepopularno reći ja ću to ovdje reći, u svojoj predsjedničkoj kampanji je imao dobar pregled toga što i kako treba u hrvatskoj ekonomiji, a nažalost bivša Vlada nije ništa činila u tom smjeru. Gospodin Sanader je također 8 godina bio itd., hoću reći iskustvo ne mora uvijek biti garancija kvalitete i poštenja i pravednosti. Hvala lijepo. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle u uvodnim izlaganjima u ime drugih klubova suština ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala je naravno rečena, to je usklađenje i u biti neke nove praktične implementacije koje su vezane za tržište kapitala. Zato u ime kluba HNS-a koji podržava ovaj prijedlog zakona i radi javnosti, ali podsjetit se u biti na što se sve ovaj zakon odnosi, koje su to vrijednosti u ovome društvu, odnosno koje je to tržište kapitala da bi se lakše implementiralo i da bi se lakše razumjelo koliko je značaj ovoga segmenta kao što je bilo i vezano za Zakon o kreditnim institucijama. Dakle ovaj zakon koji se odnosi na tržište kapitala u biti odnosi na tržište kapitala u biti odnosi se na ukupnu vrijednost transakcija koje su u sustavu poravnanja i namjere tijekom 2012. godine iznosile 262 milijarde kuna, a vezane su za poslovanje središnjeg kliničkog depozitnog društva. Dakle ovaj zakon regulira jako puno novih i usklađuje propisa vezano za transakcije koje su recimo u 2012. iznosile 262 milijarde kuna po pitanju središnjeg kliničkog depozitnog sustava. ovaj zakon se odnosi i na 10 investicijskih i 19 kreditnih institucija čija, to su investicijska društva koje upravljale su u 2012. godini portfeljom od 753 milijuna kuna, odnosno imali su imovinu pod portfeljom od 753 milijuna kuna, upravljali su u biti sa 59 milijardi kuna. Investicijski fondovi na koje se isto ovaj zakon odnosi u 2012. godini bilo je 121 otvoren investicijski fond. Oni su na kraju 2012. imali 13,5 milijardi kuna imovine. Zatim imamo mirovinske fondove i mirovinska osiguravajuća društva. Imali smo zakon ne tako davno o njima. U 2012. godini oni su upravljali neto imovinom od 51 milijarde kuna, a zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi 441 milijun kuna. Zatim imamo 27 licenciranih društava za osiguranje, jedno društvo za reosiguranje koje su imale bruto premije u prošloj godini od 9 milijardi kuna, a ukupna imovina društava za osiguranje i društava za reosiguranje 31. prosinca 2012. godine iznosila je 35 milijardi kuna. Leasing društva na koje se isto ovaj zakon, odnosno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala odnosi upravlja 25 leasing društava koja su prošle godine upravljale, odnosno imale promet više od 22 milijarde kuna, te faktoring društva. Dakle, iznimno su veliki iznosi što kad smo razgovarali o bankarskom sustavu ili bankarskoj industriji i ovoj industriji tržišta kapitala, vrijednosnica. Ovaj zakon definitivno je jedan korak naprijed u reguliranju, u nadzoru i zajedno sa Zakonom o vijeću koje će se osnovati vjerujem danas glasovanjem dobit ćemo još jedan stabilniji sustav, a ono na čemu treba raditi u svakom slučaju da tržište kapitala proradi, profunkcionira još više, još jače, još kvalitetnije jer je to jedan od bitnih segmenata razvoja ovoga društva i razvoja gospodarstva. Hvala lijepa.